član 33. amandman je podneo poslanik Marjan Rističević.Na član 34. amandman je podneo poslanik Aleksandar Šešelj.Pošto smo završili pretres o svim amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.Pošto Narodna skupština će u danu za glasanje će odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i u celini.Prelazimo na Predlog zakona o arhivskoj građi i arhivskoj delatnosti.Primili ste amandmane koje su na Predlog zakona podneli poslanici, kao i Odbor za kulturu i informisanje.Primili ste izveštaje nadležnih odbora i mišljenje Vlade o podnetim amandmanima.Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika,

šta je predmet ovog zakona. Zaista je važno naglasiti da je pojam arhivske građe i arhivske delatnosti nešto mnogo šire, ozbiljnije i mnogo više od nacionalnog interesa od onoga što možda neko ko se dovoljno ne bavi tim zamišlja kada se govori o arhivi.Mnogi ljudi verovatno misle da je arhiva samo tamo neko mesto gde stoje složena neka dokumenta koja možete da nađete posle 20, 30 ili 100 godina. Naravno, jeste i to. Ali, pojam arhiva sa nacionalnog aspekta je nešto čemu do sada nije posvećivana ozbiljna pažnja.Pretpostavljam, ministre, da vi znate da je poslednji direktor Arhiva, koji je bio zaista patriota i nacionalista, bio dr Jovan Pejin. I taj čovek je, zaista, pokušao i dosta toga uradio, koliko je bilo u njegovoj moći, ali je isto tako imao mnogo podmetanja nogu pre nego što je otišao u penziju. Tada su bili neki drugi na na vlasti i nisu mu dozvolili da uradi ništa što je on imao ideju, a što je vezano za opšte državne i nacionalne interese.Upravo kada smo jutros govorili o ovom arhivu u crkvi Svetog Marka i vi ste rekli da već postoji u Zemunu, tako rekoste, depo za tu arhivu, upravo je Jovan Pejin radio na toj arhivi, čovek koji zaista taj posao zna i koji je to radio iz srca i iz duše, zato što je želeo da upravo ta arhivska građa bude primećena, da bude na nekom mestu gde gde će biti dostupna javnosti, da ne bude u nekim kutijama, u nekim podrumima, tavanima itd.Ali, ono što je bitno kada je ta arhivska građa u pitanju, a sigurno nije samo ta, i u Patrijaršiji postoji mnogo rukopisa, mnogo knjiga, mnogo toga za šta treba izdvojiti sredstva, dobru volju, pre svega, i da se sa državnog aspekta, sa državnog nivoa, zapravo, da se krene u objavljivanje što je moguće većeg broja sabranih dela velikana iz naše prošlosti. **Maja Hvala, uvažena predsednice.Dame i gospodo narodni poslanici, uvaženi ministre, kada govorimo o arhivskoj građi, Srbiji jeste potreban zakon koji će na sveobuhvatan način urediti urediti zaštitu arhivske građe i funkcionisanja arhivske delatnosti.Mi imamo zakon iz 1994. godine, ali on ne uređuje sva pitanja koja se odnose na ovu oblast. Na primer, imamo arhivsku građu, koja izvorno nastaje u elektronskom obliku, odnosno prava i obaveze onih koji stvaraju takvu arhivsku građu nisu uređena na kompletan način.Takođe, zakon iz 1994. godine ne prepoznaje evidenciju stvaraoca i imaoca arhivske građe u elektronskom obliku.Treba pomenuti i arhivsku građu pravnih subjekata koji su pre privatizacije bili u društvenom vlasništvu. Imamo i privatne arhive. Imamo i stručna arhivska zvanja, koja takođe spadaju u pitanja koja nisu regulisana zakonom iz 1994. godine.Svesni smo situacije da ustanovama kulture treba pomoć, pre svega finansijska.Potrebna su veća izdvajanja, pre svega, od strane lokalnih samouprava. Mi, u Nišu imamo veliki broj ustanova kulture. Imamo Narodno pozorište, imamo pozorište lutaka, muzej, Istorijski arhiv, Galeriju savremene likovne umetnosti sa paviljonom u tvrđavi, zgradu simfonijskog orkestra. Recimo, zgrada simfonijskog orkestra je relativno skoro renovirana.Dakle, i ovakve ustanove imaju potrebe za tekućem održavanjem, za renoviranjem, za restauriranjem, imaju potrebe za platama za zaposlene, ali imaju potrebe i za novim zapošljavanjima, imaju velike potrebe za stručnim kadrom, većim prostorom za smeštaj arhivske građe itd.Očekujemo da će se donošenjem ovoga zakona stvoriti institucionalni osnov za obezbeđenje uslova neophodnih za obavljanjem delatnosti, zaštite arhivske građe i, pre svega, za ravnomeran razvoj arhiva. Očekujemo, takođe, stvaranje zakonskog okvira, utvrđivanje arhivskog fonda koji će čuvati naše nacionalno nasleđe, jer i to je ono što ostavljamo budućim generacijama da dalje čuvaju i da se time ponose. Hvala.

Zbog toga što smo se složili mi, narodni poslanici SRS, a i gospođa Gojković koja je to više puta, kao dobar poznavalac srpskog jezika i lingvistike, apostrofirala, kada su ovi bili ovde iz onog propalog žutog preduzeća, žutog preduzeća, da je SANU 2015. godine još donela zvanični stav o tome da se imenice, vrsta i pol izraženi generički u muškom rodu odnose i na muški i na ženski rod. Tako da ne možemo da kažemo, kao što to kaže Gordana Čomić, „pilotica“ ili ona bi rekla za baletskog igrača „igračica“, već se kaže igrač, kaže se pilot, kaže se vozač itd.Tako da je itd.Tako da je ovo potpuno bespotrebno, jer jednom moramo zaista da prestanemo više sa tim glupostima na način na koji neko želi, a to su ove prozapadne agenture, pre svega, da skrnavi srpski jezik.Srpski jezik.Srpski jezik i ćirilično pismo moramo da čuvamo, ali apsolutno je od kada je sveta i veka jasna srpska gramatika u ovom smislu. Zato treba da se zna da je jedino ispravno ako se sva ta zanimanja i sve ono što se odnosi i na muški i na ženski rod ispravno govori i ovo je prvi put… Mi tražimo da se briše termini kojima su u ovom zakonu označeni položaji, profesije, odnosno zanimanja, izraženi u gramatičkom muškom rodu, podrazumevaju prirodni muški i ženski rod lica na koje se odnose.Što da sada potenciramo jednim članom zakona, gospodine ministre, to što naša gramatika poznaje? poznaje? To je kao što svako zna kako se ispravno kaže dobar dan, kako se piše ne znam itd, tako da nema potrebe da stoji posebno u

Uvažena poslanica Jadranka Jovanović je operska… Šta je ona? Operska? U redu je diva. To je druga imenica. Ona je operski pevač. Međutim, nisam siguran da je taj model prihvaćen u standardnom i kolokvijalnom jeziku. Ona je operska pevačica, koliko znamo.To znamo.To su te distinkcije. Ova odredba omogućava da se da malo prostoru, odnosno jeziku da diše. Mislim da smo na terenu izvesnog broja graničnih slučajeva, pa u tom smislu ovo rešenje omogućava upotrebu pojmova. Naravno, postoje groteskni primeri koje jezik ne trpi, ali postoje oni koji su prihvaćeni u standardnom jezičkom izrazu. Mislim da ovo nije rđavo rešenje.

a zaista u jednom delu bih voleo da se pridržavamo normativa koje je odredila SANU Odbor za standardizaciju srpskog jezika.

naši naumniji ljudi, naši naučnici koji proučavaju srpski jezik i neguju njegovu tradiciju.Ovde pričamo o kulturi. Potpuno se slažem da je ta oblast dosta bila zapostavljena u proteklih skoro tri decenije zbog opšte situacije u društvu itd, a u kojem se čitava država nalazila, a i narod, i da je prva oblast kulture bila na udaru zapostavljanja od strane određenih državnih organa.Međutim, nivo opšte obrazovanosti i kulture jednog naroda jeste negovanje i njegovog nacionalnog identiteta. Nacionalni identitet podrazumeva i jezik. Ako kvarimo svoj jezik odričemo se i nacionalnog identiteta. Zato bih voleo da se na prvom mestu zauzima i poštuje stav koji je propisala SANU. **Maja

stavovi Odbora za standardizaciju nisu obavezujući, ali su za svaku preporuku. Saglasan sam sa tim, kao i čitavo ministarstvo, i, verujem, najveći broj narodnih poslanika, da ovo što je gospodin Arsić istakao stoji. Međutim, samo ukazujem na to da postoje granični slučajevi i da moramo izlaziti u susret okolnostima koje treba da omoguće jeziku da se primenjuje na način kako je to u opšte prihvaćenoj upotrebi.Obično kada je reč o toj rodnoj ravnopravno u jezičkom izrazu se navode groteskni primeri. Uvažena narodna poslanica Nataša Jovanović je navela neke od njih. To izaziva njih. To izaziva osmeh, ali postoje drugi slučajevi gde te stvari nisu tako jednostavne. Prema tome, ne vidim da ovde postoji problem u smislu poštovanja jezika, jer taj jezički model nije apsolutno standardizovan.Što bi rekao svojevremeno Zoran Radmilović, šaleći se kako se zove izvođač glumačkih radova, kako je u muškom rodu i da li postoji ženski rod za to, pa svakako da u standardnom jezičkom izrazu postoji. Da li je tako? Ne kažemo da je prvakinja narodnog pozorišta „glumac“. Da li je tako?Dakle, hoću da kažem da postoji dvojakost tih slučajeva i ne vidim da ova odredba ovde ruši jezičke principe i standardni književni govori i standardnu književnu normu. **Nataša Jovanović** Gospodine ministre, neutralnost generičkog muškog roda u srpskom jeziku nije lingvistička pretpostavka već činjenica. Ako su se

se kaže – imenice koje označavaju vrstu, zanimanje itd, izraženi u muškom rodu pretpostavljaju da je to i ženski rod, a ne možemo to posebno zato što vi kažete oni to tražili. Ne, to je prvi put. Vi ste sada u ovom sazivu prvi put ministar, pa su trebali da vam kažu, prvi put, kada je usvojen Zakon o rodnoj ravnopravnosti, ovaj termin se ovakav pojavio. To je potpuno bespotrebno.Vidite, oni su razmatrali i ovo, evo tu ću vam reći, na toj sednici na kojoj je razmatrano to pitanje upotrebom muškog i ženskog roda i šta je standard srpskog jezika i šta je gramatički ispravno, ovo što mi tvrdimo i naravno što su oni potvrdili, oni su autoritet svakako za to. Oni su razmatrali i ovo što se stavlja u zakon. Oni su rekli - ne razumemo zašto zakonodavac potencira na tome da to stoji u zakonu kada je to činjenica, a nije nikakva pretpostavka i ne treba posebno sada na ovaj način da se dopunjava. Tako da vam je ovo što su oni tražili, kancelarije ili već kako se zove nešto što ste vi trebali da kažete – izvinite, gospodo, zna se šta je srpska gramatika.Evo imamo i zvanični stav, Akademije, nema potrebe da nam vi namećete da mi to sada moramo posebno samo zato što je vama to tako palo na pamet.To što ste rekli za koleginicu Jovanović. Ona je operski pevač. Ona nije nikakva pevačica. Isto tako možete da kažete za ženu koja vozi tramvaj da je tramvajčica ili možete da kažete za ženu pilota da je pilotkinja. To je potpuno smešno. Tako da je Jadranka Jovanović operski pevač i to je jedino što je jezički ispravno i gramatički. Dobro. Da budemo sada sasvim precizni. Dakle, vi ste predložili amandman u kome se briše, ali ovo što ste predložili da se briše glasi onako kao ste citirali da bi trebalo da bude.

i tako da se gleda, ali kažem stavovi Odbora za standardizaciju nisu obavezujući. Oni su preporuke.Mi smo predložili u izmenama i dopunama Zakona o jeziku i pismu, koji se još uvek nije našao nažalost u proceduri, upravo da postoji neki jezički savet koji formiraju državni organi ove zemlje koji bi opredeljivao na zvaničan način obavezujući ovakve nedoumice, bez obzira što se podrazumeva mislim da se pod uplivom raznoraznih rodnih ravnopravnosti i opcija tog tipa nije zgoreg da i ovako definicija stoji u zakonu, ona ne pravi štetu. Ona ne dovodi do nedoumica. Teoretski ona je možda višak, ali pod uslovom da su stavovi Odbora za standardizaciju obavezujući što nisu. Ako smo žene onda se podrazumeva da smo žene. Ne moramo da izmišljamo reči. Izvinjavam se što se mešam u Jovanović** Dobijamo Predlog zakona, dobijamo odluke i lepo piše – predsednik Narodne skupštine Maja Gojković. Ona nije predsednica, ona je predsednik Narodne skupštine. Dobro znam šta Dobro znam šta piše, ali ono što je opšte poznato ne treba dodatno da se… To je kao kada biste sada ovde napisali na ovom zidu – ovo je Narodna skupština. To vam je taj primer. Tako vi stavljate u zakon to što je standard i što je gramatički ispravo. Ovaj član 3. treba posebno sada nešto da potencira. Kažete – to nije obavezujuće. To niko nije rekao, ali to je valjda najviši neki lingvistički autoritet u ovoj zemlji. Ko smo mi sada da to osporavamo, jedno takvo tumačenje ljudi koji su najstručniji valjda, akademici iz ove oblasti ili neka žena koja tamo sedi. Ona je ipak akademik, nije akademkinja. Mirjana Dragaš. **Mirjana Dragaš** Hvala.Mislila sam da dajete reč ministru.Smatram da je ovo pitanje upotrebe rodne ravnopravnosti u jeziku mnogo složenije od ovoga što se sada i o čemu se trenutno vodi rasprava i mislim da su možda u sukobu u društvu prosto dva različita mišljenja pod uticajem evropske zapadne, američke civilizacije itd.Sam itd.Sam Odbor za standardizaciju jezika i mnogi drugi stručnjaci su naravno upozoravali na mnoge takve primere kojim se jezik, ispravnost i jasno izgovorene imenice i rodna njihova značenja kvare i kao što ste rekli, mnogi od njih su toliko grotesni da prosto ih je strašno i upotrebljavati.Međutim, mi znamo takođe da je to dosta, hajde ja ću uslovno reći, lobi, odnosno jedan deo društva koji naravno jako potencira taj deo. Smatram da bi možda bilo korisno u nekom narednom periodu pokušati napraviti možda analizu toga i sa stručnjacima dobro prodiskutovati, jer evo primera sa druge strane, ako je država Holandija promenila svoje ime, a onda mi kažemo – nećemo je zvati Nizozemska, nego Holandija u skladu sa pravilima jezika, onda je zaista nemoguće da recimo postoji sociološkinja, psihološkinja, što se potpuno smatra, da ne kažem, po meni mnogo gore kada je žena dekan pa se zove dekanesa ili nešto slično itd. što zaista onda standardne forme jezika i dovodi do zablude i decu koja uče jezik.Ja bih išla čak i dotle do pojava u društvu koje zadiru više od jezika u rodnu ravnopravnosti i pitanja odnosa u porodici, gde se sa druge strane u nekim tekstovima, kao što znate, može na primer videti da postoji roditelj jedan i roditelj dva. Dakle, dokle sve to može da ide?U svakom slučaju založila bih se za pravilno poštovanje srpskog jezika u skladu sa modernim tokovima, a ne na njegovu štetu i naravno zamolila, preporučila ili kako god snagu buduće Vlade da stavi ovde u Skupštinu taj Zakon o jeziku i pismu, jer je već ministarstvo na tome radilo. Hvala. Reč ima gospođa Maja Gojković.Izvolite. **Maja Gojković** Zakon o jeziku i pismu nije došao u proceduru u parlament Republike Srbije. Znači, nije na nama odgovornost zašto ga ne raspravljamo. Vrlo rado bih ga raspravljali ovde da vidite koliko je to interesantna tema za sve poslanike i veliko mi je zadovoljstvo što se žene poslanici, obratite pažnju kako se ja izražavam, žene poslanici ovde izjašnjavaju povodom ovog pitanja i kao što vidite ovde kao žene ne želimo da se menja duh srpskog jezika.Ono što je važno – žena je bila izvestilac ispred Srpske akademije nauka i umetnosti kada je bilo potrebno da se zauzme stav o pojavama kvarenja srpskoj jezika u poslednje…(Vjerica nije bila akademica, akademkinja i šta ti ga ja znam na šta sada nailazimo u pokušaju da se od srpskog jezika napravi nešto što srpski jezik nikada nije bio.Mi mešamo nešto danas u 21 veku u Srbiji. Nisu tu neke koleginice koje kada se jave za reč ne mogu da zaustavim sebe da ih ispravim ovde, jer imali smo prilike da kada je bio Zakon o Vojsci kažu vojnikinje i na reč vojnikinja, moram da kažem, meni se prevrnuo stomak. Možda je meni ambicija jednog dana da budem ministar odbrane, ali insistiraću na tome da niko nikada ne upotrebi reč vojnikinja jer to ne postoji u srpskom jeziku. jeziku. To je žena vojnik ili neko ko vozi i upravlja kranom ne može da bude kraniskinja u srpskom jeziku.Mešamo ono što je moguće u anglosaksonskim jezicima. Recimo, u nemačkom jeziku imate ženski rod za sve,

odslikava ovo o čemu mi govorimo danas ovde kao žene poslanici. Nisam sigurna da je pogodila da je brisanje pravi način, da vam kažem.Mi zaista nemamo tu kancelariju za rodnu ravnopravnost, nije nam to potrebno. To radi resor ministra Đorđevića. Ja znam da oni, da je to njihova isključiva nadležnost, a da li postoji koordinaciono telo ili ne postoji u Vladi Srbije.Znam da je u prošloj u prošloj Vladi Republike Srbije formirano takvo telo, u ovom nije, po nekoj inerciji je to tako ostalo, ali po pravilima trebalo bi da se formira prilikom saziva svake vlade, jer svaka svaka vlada je nešto novo. Ne postoje vlade u kontinuitetu. To ne postoji, kao što ne postoje parlamenti u kontinuitetu, nego se svaki put konstituišu.Ako su vam oni, prosto vas ucenili, da u zakonima koji se odnose na kulturu, menjate srpski jezik, slobodno recite ne, jer ćete imati ovde veliku podršku svih poslanika, a pogotovo žena koje se bave poslom politike, jer žene smo, želimo da budemo ravnopravne. Jedna tu poslanica koja nas svaki dan nas ovo je demokratija, jednom je rekla da budemo, kako je rekla, jednakije. Svašta možete ovde da čujete. U parlamentu je interesantno izučavati srpski jezik i gde to sve vodi, rekla je da treba da budemo jedanikiji.Ne, mi se trudimo da budemo ravnopravne sa kolegama poslanicima muškarcima, ali to ne znači da ćemo se složiti sa svakom glupošću koja nam se ovde prosto nameće i da od dobre namere, da to što nas ima 50% više i u glasačkom telu, a sada već i u populaciji, nađemo neku pravu meru da i naši kapaciteti budu onako iskorišćeni i da nemamo taj limit da se bavimo određenim profesijama samo zato što smo žene, ali nećemo da učestvujemo u tome da od pitanja rodne ravnopravnosti pravimo cirkus i da kvarimo srpski jezik. Hvala vam. Potpuno ste u pravu gospođo Gojković.Jeste, ja sam tražila da se ceo član briše, gde ovo što i vi i ja potenciramo, a o čemu se oglasila Srpska akademija nauka i umetnosti, ne treba ovde posebno sada da se ovim članom 3. naglašava, jer to se podrazumeva.Ako bismo imali, gospodine ministre, situaciju da u nekom kontekstu treba da se naznači funkcija koja je ženskog roda koja je bitna, navešću vam jedan primer.Prva žena kosmonaut Valentina Tereškova, koja je letela u kosmos, vi ćete napisati prva žena kosmonaut, a nećete da napišete kosmonautkinja, ili evo, da se seti gospođa Gojković, u ovom obnovljenom višestranačju, prva žena potpredsednik Skupštine Maja Gojković, ona je bila prva žena koja je posle 50 godina vladavine komunizma izbrana za funkciju potpredsednika, Da.Tako da ne možemo da se igramo nečim. Nisam ja mislila da je loša namera bila vaša, ali kad mi rekoste gospodine ministre, da vam je to tražila ta kancelarija za rodnu ravnopravnost, pa što kaže gospođa Gojković, samo mi se nešto prevrnulo, jer znate ko su oni da nešto potenciraju, da li je ispravno ili nije u srpskom jeziku. Zna se ko je, šta je, ko smo mi i kako se zanimanja koja su generički u muškom rodu odnose i na muškarce i na žene, to je nešto što je neutralno i sad oni treba nama da pričaju.Znate, toliko mi je odzvanjalo u ušima toliko godina, to je bilo bolesno da Gordana Čomić potencira poslanica, aktivistkinja, ne znam već šta, svo to svo to izvrtanje. Još je u to vreme i izašao izmenjeni Pravopis srpskog jezika. Ja sam joj stvarno rekla, ona je vidim posle za kratko vreme i kupila to da pogleda malo i zbog nekih drugih tamo kovanica koje su se pojavile, pa su autori tog izmenjenog rečnika srpskog jezika to objašnjavali zašto je to tako. Ali, takođe su pokušali na razne načine da objasne da se i kroz neke druge forme kvari srpski jezik.To što je svaki jezik živ, to je jedan aspekt, ali što srpski jezik ima svoju gramatiku i što se zna šta je gramatički ispravno je nešto što mi moramo da poštujemo, jer mi smo Narodna skupština i tačno se zna kako se upotrebljava zvanično ćirilično pismo i jezik. Reč ima ministar Vukosavljević. **Vladan Vukosavljević** Hvala.Da, dakle, došlo je do lapsusa sa moje strane. Svakako da nije kancelarija, ne treba tome posvećivati veliki značaj. U redu, ali strogo pedantno gledano to je tačno, nema kancelarije.Dakle, samo da probam da zaključim što se mene tiče. Mislim sa strogo formalno, normativno formalno gledano vi ste u pravu, ako se nešto smatra normom, onda je suficit to unositi u zakonski tekst. Međutim, sa druge strane, sami ste rekli, evo i predsednik Narodne skupštine, gospođa Gojković je istakla, i vi ste rekli da postoji snažan upriv i snažna intervencija u pogledu menjanja norme, kroz kolokvijalni izraz, kroz novinske članke itd. S tim u vezi, ne mislim da ovaj eventualni suficit koji se može podrazumevati da je višak, nanosi štetu ostalom principu za koji se mi zalažemo.Pazite, zalažemo.Pazite, postoji još jedan slučaj, čisto radi ilustracije, gde je Odbor za standardizaciju još pre 15 godina zauzeo stav, a mi smo svedoci da se to ne poštuje u velikoj meri, zajednička valuta EU se zove, kako na srpskom? Zove se evro, zato što se u svim zemljama EU ta valuta zove onako kako se naziva kontinent Evropa na pomestom jeziku, pa skraćeno, da sada ne nabrajam kako se sve kaže u svakom jeziku u Evropi. Prema tome, na srpskom se kaže evro i taj standard je priznat, prepoznat i objašnjen.Međutim, uprkos tome, mi na javnom servisu, informativnom programu, na vestima, pa čak i kod zvaničnika, razno raznih lica, institucija u komunikaciji i verbalnoj i pisanoj, mi imamo da se ta valuta zove euro.Hoću euro.Hoću da kažem da je savremeni jezik, pa i savremeni srpski jezik izložen različitim izazovima i pretnjama i da bez obzira na strogu formalnu ispravnost vašeg stava, ne vidim da iz ovoga proizilazi šteta, ali konačno poslanici mogu da glasaju protiv ovoga, odnosno da glasaju za vaše.

jezika.Primetila sam to, stvarno kao polupismeni ili nepismeni ljudi govorimo euro, euro. Pa ne možeš da koristiš strane reči u našem jeziku, jer evro je, jer je Evropa. Tako ne Tako ne može onda ni neka zanimanja da sada pretvaramo, izmišljamo i domišljamo se šta bi rekli za ženu koja se bavi određenim poslom, recimo sudija. Šta je žena – sudija. Oni

Mi ćemo je zvati onako kako je to u srpskom jeziku ili će neko uvesti nove standarde i počeće nas od malih nogu, od naše generacije neće biti neke vajde

to je to, mi smo predstavnici građana i građanki, to možemo da kažemo, jer to postoji u našem jeziku i u ime svih tih građana i građanki da ne pravimo

bio bard našeg glumišta, ismevao na pravi način, da mi budemo stvarno odbrana ovde našeg jezika i pravopisa. ima narodni poslanik Vjerica Radeta. **Vjerica Radeta** Zaista je teško odoleti i ne uključiti se u ovu raspravu i veoma kratko ću da bih nekako prikazala na nekim nekim izrazima koji jednostavno izgledaju toliko nakaradno. Jedan jeste ovaj sudija o kojem je govorila gospođa Maja Gojković, ali taj pokušaj da se svaka reč, i to radite u zakonima i zato mi principijelno u svakom zakonu tražimo brisanje tog, uvek je to otprilike član 2. stav 2. gde kažete da se svaki izraz iz zakona koristi i u drugom rodu. To jednostavno nije moguće, kao što nije moguće babicu, ako je muškarac babica nazvati babac ili valjda nije normalno, tako nije normalno ni ženu koja je varilac nazvati kako varilica, a tako bi jedino bilo moguće, ako ćemo poštovati ta neka pravila. Logoped, kako zovete logopeda? Logopedica, da li je to normalno? Ako je neko golman, šta je golmanka, golmanica, šta je? To je prosto neverovatno. Kako zovete sekretara? Sekretarica, sekretar i sekretarica nije isto. Imate u ministarstvu i sekretaricu i sekretara, i ako vam je i jedno i drugo žena, kako ih razlikujete? Sekretarica Mila i sekretarica Jovanka. To je prosto neverovatno.Dakle, treba ovaj amandman da se prihvati da da biste ubuduće izbegavali vi iz Vlade da nam dostavljate ovakve predloge. Stvarno, mogli bismo ovako da nabrajamo koliko god hoćete i ovo su prosto krpeži od reči, ovo su neke kovanice koje niti prirodno zvuče, niti se prirodno izgovaraju, niti apsolutno išta znače.Znate, postoje neke ustavne kategorije, narodni poslanik je ustavna kategorija i ne može biti poslanica. Predsednik je ustavna kategorija i ne može biti predsednica. Jednostavno ono što je, kako se zove ovaj Poverenik za ravnopravnost je zakonska kategorija, a mi imamo Poverenika za ravnopravnost koja se svaki čas bori upravo za neke varilice, za neke logopedice, za neke psihološkinje, sociološkinje itd. Ne može tako i nemojte da se rugamo sa svojim lepim srpskim jezikom. Postoje izrazi koji zbog napretka i tehnologije itd. nemamo u našem jeziku i koristimo neke strane izraze. To je nešto što moramo i što je u redu, ali tamo gde imamo normalan svoj jezik zaista je nepotrebno da ga kvarimo ovim nekim nepostojećim kovanicama da bismo udovoljili ne znam kome. U Vladi je, valjda, predsednik te Komisije Zorana Mihajlović, bar tako je bilo u medijima. Ne znam jel ona ministrica, je li ona ne znam šta, ministar je ako ćemo po zakonu još uvek. Da li je ona, ne znam, ugovaračica sa „Behtelom“ ili je neko ko je zaključio ugovor sa „Behtelom“? Da li je ona primačica onog dela para koje je onaj direktor „Železnice“ uzeo itd? Ne ide, jednostavno ne ide. Vukosavljević. **Vladan Vukosavljević** Izgleda da je po sredi, uvažena narodna poslanice, gospođo Radeta nesporazum. To sve što vi afirmišete je tačno i ova odredba u zakonu kako stoji štiti taj vrednosni sud i stav za koji se vi zalažete.Vaša koleginica gospođa Jovanović je smatrala da je ovo višak, da je ovo suficit, a ne da afirmiše kontra-tezu oko koje ste se sad vi vajkali s pravom. Dakle, ova zakonska odredba ne dopušta te mogućnosti koje ste vi sad navodili, dakle suprotno od dopušta ne dopušta, štiti, jedini termin za malu debatu već smo iscrpeli je da li je ovo potrebno, budući da se podrazumeva, ili nije potrebno. Prema tome, svakako da od ovakvog člana zakona ne preti opasnost, on je upravo zaštitna mera protiv tih grotesknih nedoumica koje ste vi naveli kao zaista otužne primere jezičke zloupotrebe.Hvala.

moje poštovanje, ali nemojte da mi dirate koleginice koje su mi danas bile tako drage i mile, moje srce je puno za njih i ovo što sam čuo od njih je za mene nešto najradosnije što sam doživeo u ovoj skupštini.Sada ću krenuti sa svojim izlaganjem, sa jednom poslovicom narodnom, dve, hajde, da ne budem cicija – videla žaba da se konj potkiva, pa i onda digla nogu. Ima nekih u Srbiji nažalost, koji se mogu identifikovati sa ovom poslovicom. Nekom je palo napamet da uništi srpski jezik i da od njega napravi rugobatan jezik i zato je izmišljeno da bude pisac – piškinja, da bude pedagog – pedagoškinja, ne znam, da ima ološkinja na sve strane koliko god hoćete.Hvala vam koleginice što se borite i ne dozvoljavate da se to uvede u srpski jezik. Ja sam sa jednom mojom dragom koleginicom imao stalno raspravu oko toga i kažem joj – nisi poslanica, poslanica je pisani dokument koji se šalje jednom ili više ljudi itd.Sad, itd.Sad, ima i druga poslovica, da ne bude reći će dve poslovice, pa jednu laže. Ne, druga poslovica kaže – jutro je pametnije od noći. Ali, kada je neko glup njemu je svejedno da li je jutro ili noć. Zato nećemo da dozvolimo da nas vode ti koji ne razlikuju jutro od noći, nego hoćemo da naš srpski jezik bude onakav kakvog su nam ostavili naši preci i da ga takvog lepog i najboljeg i najčistijeg ostavimo našim potomcima.Šta ja još zameram mojoj braći i mojim sestrama Srbima? Mi smo narod koji svoje ne poštuje. On poštuje sve ono što je tuđe. I, danas, u ovom zakonu, videćete da imamo jedan amandman koji je prihvaćen i koji kaže – Arhiv Srbije u budućnosti će se zvati državni Arhiv Srbije, je li tako ministre? To je velika greška. Ne, državni Arhiv Srbije, pa da je Srbija na kraju, ne, nego srpski državni arhiv. Srbija je na prvom mestu. Mi moramo da vodimo računa o toj našoj Srbiji. To je naša zemlja jedna jedina koju imamo na svetu. Hoću da bude – srpski narodni muzej, srpsko narodno pozorište, srpska Narodna Skupština, a kod nas sve to srpsko je negde na kraju. Oni kojima Srbija i srpstvo nije na srcu, to lepo iskoriste i kažu dajte da udaramo mi po njima, oni imaju dušu, oni imaju srce, oni će dopustiti sve, a mi ćemo to polako da urušavamo. Danas su moje drage, mile koleginice i svi mi ovde, dokazali da je to srpsko nama prvo i da ćemo se za to boriti stalno. Hvala. gospođa Maja Gojković, predsednik Narodne skupštine to bolje od mene zna. Moram to da kažem, a i određeni broj poslanika.Dozvolite ipak kao profesor koji je radio sa studentima godinama i đacima, da kažemo da smo još u toku srednje škole učili logiku, sećate se. Pod pojmom čovek, šta smo podrazumevali? Pod pojmom žena? Ovo ste, gospođo predsednik, Maja Gojković potpuno je u pravu. Ne može biti predsednica. Ja ću reći zašto je to, po mom mišljenju i trebamo se držati našeg zaista srpskog jezika. Kada se kaže predsednik, podrazumeva se pod tim pojmom i ženska osoba i tu nema zaista dileme. Predsednica, poslanica, pa pismo vi ste učili latinski jezik znate, a i staroslovenski to je pismo,

Arsiću, i gospođa Maja Gojković i dve gospođe sa desne strane, Radeta i u tom delu. Dakle, tu nema dileme.Zašto je to nastalo? Ovo je moje mišljenje, ne kažem da je istina.Htelo se na neki način istaći da bi se dala ravnopravnost jača nego što jeste u tom delu, ali to ništa ne znači. Ravnopravnost žena mi moramo osigurati u praksi. I to ko mora osigurati? Ne samo one nego i mi muškarci. To je suština. Ne trebaju se žene boriti za funkciju predsednika Narodne skupštine, nego mi muškarci moramo to osigurati. To je to i potpuno ste u pravu vi koji ste diskutovali. To je s jedne strane.S druge strane, tačno je da je to nametanje, ja nisam jezičar ali voleo bih da me demantuju jezičari, nametanje određenih standarda koji ne postoje u srpskom jeziku. Daću primer. Meni je jedan kolega koji je bio dekan jednog fakulteta, zbog kojega sam čak i u trećinskom odnosu dobio otkaz, ovako rekao – gospodine Atlagiću vi govorite srbijanskim jezikom. Ja kažem, da li ste vi normalni. Ja govorim srpskim jezikom. Onda ga ja pitam kojim jezikom govore Crnogorci jel crnogorijanski ili Hrvati? Znate šta se htelo s tim? Da se razbija srpski etnos u celini. Srpskim jezikom govore Srbi. Ne u Bosni ne govore. Dakle, to je to razbijanje državnog i nacionalnog identiteta kroz jezik. To je suština.Vidite, Hrvati kažu voz – munjovoz. Ja to nikada neću reći. Kako će reći kondukteru u vozu, evo neka mi neko kaže. Munjovozni kartorupo bušić, e ja to nikada neću reći. Ja sam to u hrvatskom Saboru 90-te godine rekao nikada taj izraz, ali poštujem druge.

itd. Sada 20 godina kasnije napuštaju pomalo i vide da su to obične gluposti.Zašto se to onda govorilo? Zato što se htelo na neki način naglasiti da je Hrvatska država koju niko neće negirati. Ali, ne možete nametati reči da bi se odvajali jedinstvenog u to vreme jezika. Kao što to rade iz nama bratske republike bivše, iz jedne susedne zemlje. Dakle, to je suština. Ne može se reči crnogorijanski jezik. To je van pameti.

obrazovanje ili edukacija. Edukacija u jednoj državi, neću da ih nabrajam zbog vremena, znači vaspitanje i obrazovanje na zapadu. U drugoj ne znači, samo obrazovanje. To je nametnuto. Imamo divnu srpsku reč – vaspitanje i obrazovanje. Onda smo uzeli samo obrazovanje jer nam je nametnuto da vaspitanje izbacimo iz škole kao faktore vaspitanja.Naš uvaženi ministar Šarčević koji je vratio sada pojam obrazovanje i vaspitanje, a strategiju ćemo tražiti da se zove strategija razvoja vaspitanja i obrazovanja, ono što je srpski i tradicionalno. Ja nisam jezičar, ali ovi su za standardizaciju jezika potpuno potpuno u pravu u tom smislu. Čuvajmo svoj srpski jezik bez namere da bilo čiji drugi želimo da umanjimo. To je suština.Nemojmo mešati naciju i državu. Nacija je jedno, država je drugo. Kada se kaže državni i nacionalni suverenitet. Jezikom srpskim mogu govori i druge države, kao što je i engleski, a i govore. Vi to znate bolje od mene. Ja nisam jezičar. U pravu ste gospođo Gojković, nema američki.

To se podrazumeva da potpuno ravnopravnost imaju, ne da se oni bore. To valjda mi moramo osigurati. Što rekoše ustavna kategorija. Ako to ističemo kod žena onda se segragiraju, nikada neće postići svoja prava. Meni je drago da su one to postavile sada na dnevni red. Ja se zaista slažem, ali neka ide kako ide.Dakle, ne može biti srbijanski jezik, nego srpski jezik. jezik, nego srpski jezik. Shodno tome, u susedne zemlje, vi izvodite zaključak. Ako je mašinac, kako je žena? Evo, neka mi odgovori neko. Kako, mašinka, mašinica? Vi to kažete, ja ne. Mi možemo karikirati do nebesa i tako dalje. Dakle, radnik – delatnik. Neko kaže delatnik, ali ja ću reći radnik, prosvetni radnik, a neću prosvetni delatnik i tako hiljadu primera. Nisam jezičar, ali eto u tom smislu.Kad sam već uzeo reč, vezano za arhive, molim vas, to je zaista zakon, potpuno ste u pravu, nakon dugog niza godina. Moram da pohvalim Novi Sad i rukovodstvo u Novom Sadu, što je grad Novi Sad dobio novi arhiv, nakon koliko godina, nismo takvu zgradu Mislim da je potpuno u pravu i o tome će verovatno uvaženi narodni poslanik Mićin i gospođa Maja Gojković govoriti, više to znaju i bolje nego ja, ali kada sam uzeo reč da damo podršku u tom smislu. tom smislu. Zašto Novi Sad? Ja o tome neću da govorim, jer bolje to od mene gospođa Gojković zna i gospodin Mićin, jer oni su Novosađani i nemam nameru o tome da govorim.Dozvolite samo dve rečenice da kažem, da podržavam kada dođe na red amandman iz najmanje dva razloga. Prvo, što to zaslužuje Novi Sad, kao prestonica kulture u kojem se nalaze tradicionalne kulturne ustanove, s jedne strane i što je to biser etičnosti nacionalnih manjina. To je biser. Arhiv neće biti samo za Srbe, nego za sve nacije koje se nalaze, a u Vojvodini, ne samo u Novom Sadu i to je suština. Građa arhivska biće i Mađara i Srba i svih drugih. To znaju arhivisti koji se bave strukom.Da ponovim, nažalost, mi nemamo arhivistiku kao pomoćnu istorijsku nauku. O tome sam govorio dva dana, tri i zalagaću se dok god sam živ da to osposobimo jedan deo ljudi. Dalje, mi smo juče govorili ovde koliko imamo u dijaspori našeg naroda, u 13 zemalja dva miliona i nešto, ali poštovani narodni poslanici, imamo 350 hiljada srpskih toponima. Zamislite? A toponomastikom kao pomoćnom istorijskom naukom, evo, neka mi navede neko ko se bavi u ovoj državi? To je tragedija.Dobro je što su arhivi, za Novosađane zaista sve hvalospeve, ali sada ćemo osigurati i arhiviste, a imaju oni dobre naučne radnike, tamo, zaista. Arhive kao ustanova gde se čuva i koristi arhivska građa. Novi Sad je to zaslužio iz više razloga, o tome će uvažene moje kolege govoriti. Ja nikada neću reći poslanica, a vi govorite. Ja ću uvek reći, uvaženi narodni poslanik i za žene i za muškarce. Hvala

put koji je Istorijski arhiv u Leskovcu prošao od svog osnivanja bio je izuzetno težak. Zahvaljujući Ministarstvu kulture i informisanja i gradu Leskovcu poslednjih nekoliko godina velika novčana sredstva su odvojena za kulturu, pa samim tim i za arhiv.Radi rešavanja problema zgrade Arhiva, Arhiv je konkurisao kod Ministarstva kulture i informisanja za finansijska sredstva koja su odobrena za projekat parcelizacije, idejno rešenje za objekat, idejni projekat rekonstrukcije i projekat za izvođenje i izgradnju namenskog objekta istorijsko arhiva.Posebnim projektom su od Ministarstva kulture i informisanja dobijena sredstva za nabavku i ugradnju arhivskih polica, instalaciju video nadzora i javljača požara. Naša nastojanja da danas mnogo olakšava razvoj informacionog sistema. Istorijski arhiv grada Leskovca, kreće prvi put sa digitalizacijom arhivske građe, nabavkom najsavremenijih aparata za digitalizaciju.Godine 2016. na konkursu za finansiranje i sufinansiranje projekata kod Ministarstva kulture i informisanja projektom digitalizacije arhivske građe,

uvođenja informacija u arhivsku građu na taj način je veća. Korisnici arhivske građe mogu doći do potrebnih podataka na brz i jednostavan način. Arhivski radnici mogu brže pružiti informacije koje se od njih traže, odnosno mogu brže doći do informacija koje su im potrebne za rad sa arhivskom građom.Zakon na osnovu koga je Arhiv do sada radio donesen je 1994. godine. Nakon tog perioda, došlo je do velikih promena što se tiče dokumenata, krenula je upotreba elektronskog dokumenta, digitalizacija i osavremenjavanje.Iz tog razloga, neophodno je da se podrži Predlog ovog zakona, a sve u cilju zaštite i čuvanja arhivske građe i registraturskog materijala, kako na terenu, tako i u samom Arhivu.Neophodno je za sve nas, za buduće generacije, da ovaj zakon zaživi i posveti se pažnja ovoj veoma bitnoj ustanovi kulture. Zahvaljujem. Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Nikola Savić.Da li neko želi reč? (Da)Izvolite. **Nikola Savić** Dame i gospodo narodni poslanici, arhivska građa predstavlja izuzetno kulturno dobro od opšteg interesa za državu Srbiju i iz tog razloga mora da uživa najviši oblik zaštite.Nažalost, situacija je takva da imamo mnogo propusta u ovoj oblasti. Ja ne želim da za to krivim samo ovog ministra i ovo ministarstvo, ranije je situacija znala da bude i gora.Imali gora.Imali smo slučajeve da smo neke mnogo važne dokumente nalazili na buvljacima i spašavani su na taj način. Ali, ko zna, možda je to bila i božija volja, da je to bio jedini način da se neki vredan dokumenat spasi.Prilikom razmatranja prethodnog zakona, ministar je govorio o srpskom kulturnom prostoru. Ja se slažem tu sa vama. Srpski kulturni prostor je nešto mnogo šire od administrativnih granica države Srbije. To Rusi nazivaju u svom slučaju - ruski svet. Mora da se vodi računa i o kulturnoj i o arhivskoj građi koja se nalazi i van administrativnih granica Srbije, a tamo imamo možda i značajnije građe nego što je to kod nas slučaj. Da pomenem samo Hilandar. Tamo se nalazi zaista mnogo važne, možda i najznačajniji deo, srpske kulturne građe, tako da o tome mora da se vodi računa.Samo bih skrenuo pažnju na jednu stvar koja je aktuelna u poslednje vreme, vezano za Crnu Goru. Pominje se ruka Svetog Jovana Krstitelja. Mi znamo da je ta ruka Svetog Jovana Krstitelja u Crnu Goru dospela tokom Drugog svetskog rata iz Srbije. pokušao i da li ima nekakve šanse da se učini nešto da se to kulturno dobro vrati u državu Srbiju, odakle je i otišlo u Crnu Goru?

u zavisnosti od svog značaja, arhivska građa se razvrstava kao i druge stvari, u tri kategorije - kulturno dobro, kulturno dobro od velikog značaja i kulturno dobro od izuzetnog značaja, kako je predviđeno zakonom.Drugim rečima, ne možemo svu arhivsku građu nazvati kulturnim dobrom od izuzetnog značaja, s tim što delovi arhivske građe mogu u zakonom predviđenom postupku biti proglašeni kulturnim dobrom od izuzetnog značaja. U tome je sad ta razlika zašto ne može taj amandman da se se prihvati.Eventualnim prihvatanjem, mi bismo svu arhivsku građu proglasili najvišom kategorijom, a to je kulturno dobro od izuzetnog značaja, a jednostavno trostepena je struktura kulturnih dobara, po zakonu.Što se tiče ruke Svetog Jovana, opet, formalno gledano, to nije kulturno dobro, zato što nije proglašeno kulturnim dobrom. To je relikvija.

iz Rusije doneli posle revolucije to i predali porodici Karađorđević, koja je ostavila tamo na čuvanje i to je onda za vreme SFRJ prosto ostalo tamo. Videćemo. Precizan odgovor na vaše pitanje je - ne, s tim u vezi nismo preduzimali inicijative, ali, u svakom slučaju o tome vredi ozbiljno razmisliti.

Savić** Vi ste mi dali odgovor jednim delom na ovo što se odnosi na ruku Svetog Jovana Krstitelja. Da li mi to zvali relikvija ili kulturno dobro, ali, to je relikvija kulturno dobro od planetarnog značaja. Za ceo hrišćanski svet to je nešto od izuzetnog značaja. možda u red nekoliko najvažnijih i najznačajnijih kulturnih dobara ili relikvija u celom svetu.Bog je eto tako namestio da se ta ruka Jovana Krstitelja nalazila određeni period vremena ovde kod nas. Nažalost, vidimo da se u Crnoj Gori sada dešavaju neke stvari.Ja ne želim da krivim vaše ministarstvo, to nije samo u nadležnosti vašeg ministarstva, nego i država Srbije i Crne Gore, Srpske Srpske pravoslavne crkve i svega ostalog, ali mislim da ne bi tako olako smeli da pređemo preko toga. Makar neka se priča o tome da je to stvar je boravište pre nego što je preneta u Ostrog, kasnije u Cetinjski manastir, da je ta stvar bila u posedu države Srbije i da bi po nekoj logici to trebalo možda da se vrati.Znamo da je to dospelo iz Rusije kod nas. Ako treba, neka se vrati tamo, ali bi bila šteta da se sa tim postupa na jedan neodgovoran način, kao što mi se sad čini da se radi u Crnoj Gori.

što imamo danas u Srbiji, i što predstavlja srpsko, treba potencirati sa time da je, na prvom mestu srpsko, pa umesto Radio Televizije Srbije, treba da bude srpska radio televizija, i tako sam ja rekao, nisam spominjao malopre televiziju, nije mi bilo nešto do televizije, ali sam rekao, umesto Državnog arhiva Srbije, bilo bi mnogo bolje da se kaže, srpski državni arhiv.I jedan moj dragi prijatelj, koji je veliki stručnjak za kulturu i ostale stvari me zove i kaže da je to greška, jer u tom arhivu ima građe vezane i za druge narode itd.Nije problem šta će biti u tom arhivu, nego je problem da se to zna da je to srpsko i zato i dalje ostajem pri toj tezi, da mi treba da poštujemo zemlju, svoj narod i sve što je vezano, treba da na početku bude prefiks - srpsko. I zato sam i dalje ubeđen da to treba da bude srpski državni arhiv, a u njemu normalno je da ima i građe, koja nije vezana samo za srpski narod, nego i za Srbiju, nego i za sve ono što se nalazi

ovih što ih spominje ovaj kolega iz prve klupe, tu što kaže, kod njih je HRT, Hrvatska radio televizija.Znači, drugi poštuju svoje, i potenciraju to svoje, a mi Srbi iz nekog razloga, vekovima ono što je naše ne dižemo na pijadestal, ne govorimo to sa ponosom, nego da se ne zameramo drugima, neka bude sa strane.Nekada je bilo sve jugoslovensko, pa smo imali Jugoslovensko dramsko pozorište, pa jugoslovensko ono, pa jugoslovenski, ne znam hokejaški savez.Sada kada smo se razišli sa Jugoslavijom i jugoslovenima, to naše srpsko ne dižemo tamo gde mu je mesto nego ga guramo u neki ćošak. Ne, i to treba da bude osnova svakog ministra kulture, svakog ministarstva kulture, svakog od nas pojedinačno da poštujemo i cenimo ono što je naše i da se sa time dičimo.Ja sam svojim studentima imao sam neka pravila menadžmenta, u tom predmetu menadžment, i govorio sam im - ponosite se sa svojim poreklom, i uvek ističite ko ste i šta ste, bilo gde da se nađete, na bilo kojoj tački zemaljske kugle, sa ponosom kažite - ja sam Rom, ja sam Srbin, ja sam, ne znam taj i taj. Tako treba i mi da se ponašamo, i danas i u budućnosti.Sve što je naše, treba da bude na prvom mestu. Hvala.

jeste jedna priča, jedna tema o kojoj je već često bilo reči. Ovo društvo se nije opredelilo generalno još uvek, mada mislim da ima dosta razloga za stanovište tog tipa, Kada i ako se opredeli lako ćemo i ovo da promenimo.Nije glavni akcenata, čini mi se, mada može da bude, ali stvar je u finesama, baš na Ministarstvu kulture. U ovoj zemlji postoji vojska, na svu sreću i na naš ponos. Kako se zove ta ja znam, ja sad vama govorim da postoji čitav korpus stvari i okolnosti koje nisu vezane za Ministarstvo kulture. Ja podržavam vaše stanovište intimno, ali hoću da kažem da društvo i zakonodavna tela i uopšte političke stranke i oni koji odlučuju o stvarima u ovoj zemlji treba da čitav taj jedan pristup reše na identičan način.Mi imamo Narodnu banku koja se zove kako? Zove se Narodna banka Srbije, a ne zove se srpska narodna banka. Mi imamo Vojsku Srbije, a ne srpsku vojsku.Lično, meni se čini da je to rešenje za koje se vi zalažete razumnije i logičnije i da odgovara istorijskim okolnostima ali i praksi kakva postoji u mnogim drugim zemljama, ali jednostavno ne možemo da počnemo sad baš od ove situacije da rešavamo to, već bi to trebalo rešiti jednim zamahom i onda se zna koji je princip, kao i u ovim jezičkim nedoumicama, jer ako to palijativno rešavamo, mi smo opet na terenu konfuzije.Ali, svakako da mislim da ste vi generalno generalno u pravu, ali, kažem, postoje različite ustanove i institucije ove zemlje kojima je potrebno rešenje koje se zasniva na istovetnosti logike i istovetnosti pristupa. Pravo na repliku, narodni poslanik Ljubiša Stojmirović. ste na mestu gde to možete da inicirate. Danas to slušaju i naše kolege iz Vojske i naše kolege iz Narodne banke i svima mora da dođe iz pete u glavu i da kažu – čekaj bre, pa ja sam …Jorgovanka Tabaković, moja sestra, doduše do juče smo bili brat i sestra, možda sad i nismo, Ali, moja sestra mora sama da pokrene to i da kaže – Srpska narodna banka, ljudi, pa da li je to 200 puta lepše nego Narodna banka Srbije? Pa, dok dođu do Srbije, Narodna banka, pa se neko zapije, pa se umori i ono na kraju ne čuje Srbiju. Vojska Srbije. Ne, srpska vojska, bre ljudi, vojska koja je toliko ratova prošla. Toliko pobeda smo postigli, ginuli ljudi za to i sad će neko da dođe i da kaže – ne, čekaj neka tamo stane negde.Kako negde.Kako se zvala ta vojska kad je bila Jugoslavija? Jugoslovenska narodna armija. Pazi, oni bili blesavi, oni znali da su Jugoslavija, a mi pametni pa Srbiju stavili na kraj. Ne damo, ministre.Evo, nas dvojica idemo na čelo kolone i da predložimo

profesoru Stojmiroviću, on i ja ćemo sesti, pa ćemo o tome raspraviti i ako me ubedi, ja ću to prihvatiti, državni arhiv Srbije. Stvarno mislim da su arhitip i arhivska građana umetnost koja po nečemu ne mora da bude samo srpska da bi bila u jednoj granici.Moramo shvatiti da kultura i ekonomija ne mogu da imaju granicu, one moraju da prevazilaze svoje granice, takođe, i da prihvataju da mnogo toga ulazi i prolazi da bismo bili veliki, široki i ogromni.Ima puno argumenata u ovome što govori gospodin Stojmirović i ja sigurno nisam ni manji Srbin od njega, ne mislim da sam veći. Ali, nije ovo tema.Želeo sam da kažem nešto u vezi pitanja – kako vratiti ruku Jovana Krstitelja? Mi imamo jednu od najvećih obaveza, to je kako vratiti mošti kralja Milutina?Mošti kralja Milutina su najveće srpsko nacionalno pitanje, jer mi našeg najvećeg ktitora, čoveka koji je najviše napravio u Srbiji, čoveka koji nam je ostavio najveće zadužbine, a da je ostavio samo Gračanicu i Bogorodicu Ljevišku bilo bi dovoljno, a ostavio je preko 40 manastira i crkava. Danas je u Bugarskoj, u Sofiji i nije u svom grobu u svojoj zagrobnoj crkvi.Ali, da bismo to postigli mi moramo da podignemo, pre svega, Banjsku, mi moramo da vratimo banjsko zlato, mi moramo da napravimo uslove, jer u ovakvim uslovima ne možemo tražiti da se vrati kralj. Prema tome, mnogo toga je i do nas.Sve nas.Sve ovo govorim iz jednog razloga, moramo da znamo kakav je značaj vraćanja ove stranice Miroslavljevog jevanđelja. To je potez koji se ne radi. To se teško prihvata. To mora da bude ogromna diplomatska aktivnost i ogromno poverenje predsednika u predsednika, velika ljubav jednog naroda prema drugom da bi do toga došlo, da bi se nešto što je takva vrednost vratilo narodu, osim u slučaju očitih pljački.Najveći pljačkaš poslednjih poznatih decenija je bio feldmaršal Gering, ali to je nešto drugo, to je nešto što je, naravno, normalno vraćati. Međutim, i dan danas Nemačka jako teško vraća Izraelu mnoge artifakte, mnoga umetnička dela, mnogo toga.Mi imamo ogromne probleme, preko 10.000 crkveno-umetničkih predmeta sa Kosova i Metohije samo od kad je došla međunarodna zajednica danas na na tajnom tržištu nekretnina Evrope i sveta pokradena. Naši problemi sa tim stvarima su ogromni, ali mnogo toga je do nas, mnogo uslova moramo da uradimo i ne znam da li će naša generacija i ove generacije uspeti da to učine.Kada bismo danas analizirali šta je značilo povratak mošti Sv. Save i koliko je trajala ta diplomatija da mi Sv. Savu ponovo dobijemo u Srbiji, pa i Stefana Nemanja i sve ono što smo uspeli da vratimo, onda bi tek znali šta to znači. Da li su Englezi iz svog nacionalnog muzeja išta vratili antičkoj Grčkoj? Ako želite da vidite pravu antičku Grčku idete u London, a ne na Akropolj, videćete više. Ne vraćaju ni jedan jedini komad. To nema, to nije praksa. Naravno, nismo mi najvažniji, najveći, pa da možemo nekom silom to da vratimo.Tako da su to jako ozbiljni problemi i jako velika odgovornost koju ova generacija neće završiti, nego će tek ostati za sledeće generacije.

Vrlo rado ću da razgovaram sa kolegom Stojmirovićem zato što je zaista pokrenuo jednu temu koja zaslužuje pažnju u Narodnoj skupštini, ali ne na način da malo pre kolega kaže da on nije manji Srbin od kolege Stojmirovića i tako dalje, ne može se meriti da li je neko manji ili veći Srbin, Srbin jeste ili niste, odnosno neko može biti dobar Srbin, a neko može biti Srbin po rođenju i izdajnik, a ko je manji i ko je veći to ne postoji.Čini mi se da nakon celog… koliko sati raspravljamo o ovoj temi, da nismo baš u potpunosti svesni koliki je značaj Istorijskog arhiva arhivske građe. Dakle, arhivska građa je od izuzetnog značaja za državu, za državne i nacionalne interese. Nažalost, mi od 5. oktobra imamo veliki problem, tada su sve moguće naše arhive otvorene Nataši Kandić i haškim istražiteljima i nekako se čini da od tada u Srbiji niti ima državnih tajni, ni vojnih tajni, ni službenih tajni, ni tajni koje treba čuvati u Arhivu, ali moramo to da prevaziđemo. Moramo ponovo da uspostavimo neki ozbiljan sistem.Vi ministre, znate sigurno da upravo zbog značaja Istorijskog arhiva u mnogim državama istorijski, odnosno arhivi su u nadležnosti Ministarstva unutrašnjih poslova, zbog značaja, zbog čuvanja i tako dalje.Dakle, tako ozbiljne države čak i o tome vode računa. Naravno, ne umanjujem ja ovde značaj vašeg ministarstva nego samo govorim koliko je to bitno i na koji način da nama dopre do svesti o čemu mi zapravo danas ovde pričamo, nije to samo da da li će biti ovako ili onako neka formalnost o kojima smo i svi mi, naravno, razgovarali.Osnivač državnog arhiva, osnivač arhiva države može biti samo država. Država može deo svojih osnivačkih prava da prebaci na neke druge organe. Vi ste ovde predložili ili prihvatili amandman da to bude AP Vojvodina i to bude AP Vojvodina i da to bude Grad Beograd. Morali ste staviti i AP Kosovo i Metohija. To nam je ustavna obaveza. U ovom momentu to ne bismo mogli realizovati, ali u zakonu mora da stoji.Kada su u pitanju javni arhivi nacionalnih manjina, ne mogu se formirati takvi javni arhivi. Dakle, arhivi, ponavljam, moraju biti pod državnom ingerencijom. Država vodi računa i o organima upravljanja i o finansiranju. Država može prebaciti deo svojih upravljačkih prava.Imate primer u Senti. Pretpostavljam da to znate. U Senti je 50% osnivačkih prava prebačeno nacionalnoj manjini Mađara i oni na taj način tamo funkcionišu i to je u redu.Zaista treba da uvažavamo sva prava svih nacionalnih manjina u Srbiji, prava na najvišem svetskom nivou, ali ne smemo da se, maltene, neki stidimo da kažemo da smo Srbi i da je ovo država Srbija i da su srpski nacionalni interesi prioritet. Zaista, to ne da nije nikakav greh.Kolega Stojmiroviću, potpuno ste u pravu. Imate podršku za ovo što ste malopre govorili. Hvala.

Vi ste bili u pravu.Šta sam hteo da kažem? Potpuno podržavam koleginicu Radetu, jer ono što sam i ja hteo da kažem ne znači ako je srpski državni arhiv, da je u njemu samo građa koja je vezana za Srbiju. Pa, normalno, u njemu je različita i raznorodna građa, ali Srbija je ta koja taj arhiv čuva, vodi, pazi odgovara.Kako reče malopre moj kolega, sa kojim se slažem, kažem, manji-veći Srbin, možda je razlika između nas u par kilograma, nije to neki problem, tačno je da u Engleskoj ima nečeg što je grčko, tačno je da u Nemačkoj ima mnogo toga što je iz Grčke, iz Srbije. Zašto? Zato što su to lopovske i pljačkaške države koje su harale celim svetom i uzimala nečija dobra, nečije umetnine, nešto što je vredelo. To su sve su sve pokrali i odneli kod njih. Negde je to završilo po muzejima, po arhivima, negde je u privatnom vlasništvu i to ne znači da nema nekih dobara naših negde. Ima ih. Ima ih mnogo i premnogo, ministre, i vi ste u pravu, ali sve ono što je u Srbiji, u našem arhivu to je pod patronatom srpskog državnog arhiva i zato kažem, zato potenciram da sve što je naše neka se zna, neka se vidi da mi cenimo svoju zemlju i ono što je srpsko, da cenimo, poštujemo i čuvamo.Mi smo se pokazali… Evo, kolega Krlić nije tu, spominjem ga, ali on neće da se ljuti, on je pravi prototip jednog prosečnog Srbina. Svi su drugi fini i dobri, nemojte mi Srbi da nešto potenciramo, neka bude ovako i onako. Ma, nemam ništa protiv, ali neću da dozvolim da Novak Đoković bude neki engleski ili mađarski ili ne znam čiji teniser, iako igra na toj teritoriji. On je naše blago i bogatstvo. Tako i sve ovo drugo moramo da čuvamo, poštujemo i sačuvamo.Kako reče moj kolega Krlić, ne generacije koje dođu. Nema generacija, kod nas su naraštaji, pokoljenja i kada to shvatimo, mnogo brže ćemo da povratimo i ono što su nam drugi oteli, ukrali, uzeli.

niški Istorijski arhiv datira još iz 1948. godine i smešten je u zgradi u Niškoj tvrđavi, a zgrada je izgrađena 1890. godine za potrebe kartografskog odeljenja srpske vojske u to vreme.

Arhivu se čuvaju i zbirke pozivnica, razglednica, čestitki, plakata, fotografija i zbirka varia. Najstariji dokument koji se čuva u niškom Istorijskom arhivu datira iz 1737. 1737. godine i radi se o bakrotisku.Zašto je ovaj zakon o arhivskoj građi i arhivskoj delatnosti značajan? Pa, značajan je zato ukoliko imamo u vidu značaj arhivske građe ne samo za istoriju, nauku i kulturu, već i za zadovoljenje potreba pojedinaca, odnosno građana koji na osnovu podataka iz arhivske građe ostvaruju i neka određena svoja prava. Naravno, neophodno je uređivanje ove materije u cilju očuvanja ovog kulturnog dobra.Još nešto želim da kažem. Ministre Vukosavljeviću, vi ste jednom prilikom posetili grad Niš i rekli ste i izjavili da je Niš veoma agilna lokalna samouprava koja kvalitetno radi u oblasti kulture. Rekli ste da grad Niš ima svoju kulturnu kulturnu atmosferu, bogatu tradiciju i brojne talentovane ljude u oblasti kulture. Ja želim da kažem da je to zaista tako. Zahvaljujem.

gde je na jednom mestu sve ono tamo što vredi – istorijat i sve ono za šta treba da znamo.Još jedna stvar, što je vrlo bitno, to je niški Istorijski arhiv. Kao što je malopre rekao prof. Stojmirović, mi uvek moramo podržavati da ispred svega bude naša zemlja Srbija. Srpsko, Srbija, to mora biti uvek na prvom mestu.Ja ću biti treći u redu, gospodine ministre, ukoliko vi želite da budete prvi,

ali predlažem da kada i ako bude prilike da se razgovara o nekim korekcijama Ustava i tako dalje, kako se zove ova Skupština zvanično, kako se zove Vlada? Dakle, imamo čitavu piramidu i strukturu odnosa po hijerarhiji važnosti ustanova u ovoj zemlji i ako sada sklonimo izvesnu lakoću ovih komentara, da tako to nazovem, ako se tom poslu treba pristupiti ozbiljno, onda takva inicijativa treba da bude ozbiljna i da krene od mesta, odnosno one norme, odnosno onog akta koji se zove Ustav, gde se navode ustanove najvažnije ove države, kako se zovu i kada ta stvar bude krenula na taj način, onda ćemo brzo i lako stići do arhiva i do drugih.Prema tome, ostajemo u ovom rasporedu za inicijativu, samo da se složimo oko toga koji je redosled poteza. Reč ima narodni poslanik Milan Ljubić.Izvolite. **Milan Ljubić** Zahvaljujem.Poštovani predsedavajući, uvaženi ministre sa saradnicima, poštovani narodni poslanici, donošenje zakona treba da obezbedi uslove i pomogne u boljoj zaštiti arhivske građe, kao i kulturnog dobra, kao i da utiče na razvoj svesti o važnosti očuvanja arhivske baštine za buduće generacije.Zakon

nalazi.Podjednako se, pored klasične analogne arhivske građe, u papirnom obliku štiti i digitalna arhivska građa.Hteo bih da istaknem da pre samo nekoliko dana smo imali

To je širenje mržnje, to je poziv na obračun. To da se šalju ovakve poruke, to je nedopustivo od onih koji nemaju sopstvenu politiku, koji besomučno vode kampanju mesecima unazad i koji su ostavili Srbiju u teškom stanju.Treba li ponovo da slušamo nečije pozive na nasilje, pretnje i da li tako nešto treba da postane uobičajena i normalna stvar? Ne prestaje se sa hajkom koja se vodi. Ovakvi izlivi mržnje govore o njihovoj nesposobnosti koju su građani prozreli i odbacili. Niko nema prava na ovako nešto i da šalje ovakve poruke.Svesni

i one koju naši politički protivnici zagovaraju, koji nas napadaju svakoga dana. To je njihova slika i prilika. Oni nemaju ništa drugo da ponude. Hoće da dođu na vlast bez izbora.Građani žele bolju, jaču i razvijeniju Srbiju. Građani Srbije žele politiku investicija, jačanja privrede, jače Srbije, a ne politiku pretnji i vraćanja u prošlost. Zahvaljujem. Samo nekoliko rečenica.Potpuno ste u pravu gospodine ministre, samo da kažem, kada su arhivi u pitanju kroz prošlost kako je to od susednih republika. Danas se u Zagrebu zove Hrvatski državni arhiv, a zvao se Arhiv Hrvatske nekada, zvao se Arhiv hrvatsko-slavonsko-dalmatinsko zemaljski itd.Isto itd.Isto tako kod Arhiv Srbije, da li će se drugačije zvati? Ovo ste potpuno u pravu. Moraju se niz stvari, u prvom redu Ustav da menja, jer oni, Hrvati nazivaju Hrvatski državni sabor, a mi Narodna skupština Republike Srbije i nema razloga da mi ovo ne podržimo. Hvala Bogu da ćemo glasati, vladajuća koalicija. Ali je dobro što smo svi diskutovali o ovome. Da se lepo raspravi, da se vidi da imamo mišljenja različita. To je bogatstvo ove Skupštine. Bilo bi mi drago da oni kojih večeras ovde nema, ovih iz DOS, da pokušamo, da i oni kažu svoje mišljenje.Dakle, danas se u Dubrovniku naziva Hrvatski državni arhiv u Dubrovniku, Hrvatski državni arhiv u Zagrebu, ali na nama je da mi to dogovorimo da li će ostati Arhiv Srbije ili srpski državni arhiv, kad se bude menjao Ustav, a onda možda će se i Skupština drugačije zvati. To je dobro da vidimo.Što se tiče jezika, ja se nadam da će i taj zakon doći u ovu Narodnu skupštinu i dobro je da smo o svemu ovome govorili.Još jedanput kažem, drago mi je posebno za arhiv, Arhiv grada Novog Sada. možete i vi biti, i ova Vlada ponosni, a i predsednik Republike Aleksandar Vučić, što pripadate jednom vremenu kada se 166. stranica Miroslavljevog jevanđelja nakon 175 godina vratila tamo gde joj je i mesto bilo. To su ogromne stvari. Uvaženi narodni poslanici danas su o tome govorili.Nije to mogao niko ranije. Bilo je pokušaja, vi znate kao i ja, od mnogih predsednika Republike. Uspelo je to ovom predsedniku zbog autoriteta i ugleda koji ima ova država, ova Vlada i ovaj predsednik i tu nema dileme, ali i zbog ruskog predsednika Vladimira Vladimiroviča Putina, a isto tako i povratak ovih slika.Ovo je jako bitno, zato što je Miroslavljevo jevanđelje jedan od najstarijih, najznačajnijih i najboljih spomenika srpske ćirilice. Neko će reći srpsko-slovenske, ali ja kažem srpske ćirilice itd. Mi smo videli, imamo pokušaja svojatanja toga.Moram toga.Moram da napomenem, 2012. godine u Zagrebu je održan naučni skup, Hrvatska akademija nauka i umetnosti održala je, gde se pokušalo svojatati to. Naravno da se to neće uspeti.Dakle, izuzetna je važnost toga jednog lista. Neki kažu – šta će mi jedan list? Toliko Toliko je pokušaja bilo bivših predsednika, dugo godina itd. Uspelo je to. Znate li zašto je uspelo? To je mogao samo čovek kome su nacionalni državni interesi iznad svega, i rodoljub. Ja znam da to mnoge boli kad to sad kažem. To nije mogao Boris Tadić, a niko mu nije branio, jer on je rekao, citiram – šta će mi vojska? Završen citat. A naša vojska danas uživa ugled takav kakav uživa i određeni nivo smo dostigli, zavidan nivo.Još nivo.Još jedanput da kažem, arhivi ne afirmišu samo nacionalni identitet srpskog naroda, nego i drugih naroda i, vrlo je bitno, nacionalnih manjina. To mi znamo koji ulazimo u te ustanove itd.Na nama je sada i na nacionalnim manjinama da osiguramo arhiviste da koriste arhivsku i bibliotečnu građu. To je problem fakulteta, a ne Ministarstva kulture. Ali, ja znam da sada Vlada radi u saglasju sa većinom akademske zajednice, hajde da kažem, većinu članova, a jedan mali deo što neće da sarađuje, to je druga stvar, i da idemo u pravom pravcu, ono što se nije išlo godinama. I to je suština.Dobro ste rekli, kada se bude menjao Ustav, raspravu ćemo voditi, možda ćemo sve da promenimo.(Predsedavajući: ovo Miroslavljevo jevanđelje. On je jedan od dragulja kaligrafske pismenosti srpske srednjovekovne i umetnosti u celini. Hvala lepo.

ovaj član zakona definiše arhivsku građu kao kulturnog dobro opšteg interesa, koje uživa posebnu zaštitu utvrđenu zakonom, pa je arhivska građa zaštićena bez obzira u čijem se vlasništvu nalazi, odnosno kod koga se nalazi.Međutim, postoji mnogo arhivske građe, mnogo dokumentarnog materijala, zapisa za koje se zvanično i ne zna da postoji, dok sa druge strane neka lica poseduju različite materijale koji po svojoj sadržini nedvosmisleno predstavljaju arhivsku građu, a da ponekad i ne znaju da je to od posebnog značaja, od izuzetnog značaja i da je u pitanju sama arhivska građa.Zatim, problem je i sa pojedinim jedinicama lokalne samouprave koje ne izdvajaju dovoljno sredstava za čuvanje vredne arhivske građe, koja je kulturno autentično nasleđe sa tih područja. To se dešava zbog toga što u takvim sredinama nema dovoljno stručnog kadra koji bi se bavio istraživanjem, što karakteriše tu sredinu, može da bude vredna arhivska građa. Zahvaljujem.

menja se i glasi: „Republika Srbija, autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave obavezne su da obezbede odgovarajuće uslove za trajno čuvanje i zaštitu arhivske građe.Kao što nam je poznato da u Srbiji većina arhiva obavlja svoju delatnost u veoma lošim ili otežanim uslovima, malim prostorijama za smeštaj arhivske građe, zatim i nedostatkom stručnog kadra. Tako smeštena arhivska građa u neadekvatnim uslovima, odnosno prostoru izložena je riziku od uništenja i propadanja. Zakonski okvir još iz 1994. godine, Zakon o kulturi i dobrima, je zastareo.Donošenje novog predloga zakona trebalo bi da obezbedi potpunu zaštitu i očuvanje arhivske građe, jer arhivski dokument predstavlja svojevremeno materijalno svedočanstvo o postojanju i funkcionisanju kako države, tako i društva, gde bi građani ostvarili svoja prava na osnovu podataka iz arhivske građe.Arhivska građa kao kulturno dobro i svedočanstvo o nacionalnom identitetu i svakom istorijskom trenutku uživa prioritetnu zaštitu. Donošenje ovakvog predloga zakona, odnosno usvajanje zakona je neophodno i jedno moguće rešenje da se zaštiti arhivska građa. Hvala.

Ne znam da li se čujemo. Ništa. Ako sam dobro razumeo, verujem da jesam, vaš se amandman odnosni na jednu suptilnu jezičku finesu, vi predlažete: „obavezni su“, umesto kako stoji: „dužni su“. Da li je to suština?To je reč o sinonimima, a pri tome se u celom tekstu zakona, na svakom mestu gde stoji takva odrednica, koristi: „dužni su“, čak bi možda bilo pravilnije: „u obavezi su“, a ne: „obavezni su“, ali dobro sada, to opet je još suptilnija stvar. Prema tome, reč je o jezičkoj nedoumici istog ranga, razumete, da li su dužni ili su u obavezi, ako je to sadržina

nadležni javni arhiv daje saglasnost na listu kategorija arhivske građe i dokumentarnog materijala. Nadležni javni arhiv odlučuje o rokovima čuvanja istih.Dame i gospodo, arhivska građa je kulturno dobro i kao takva ima važno mesto u srpskoj kulturnoj baštini. Ovaj zakon je trebalo da bude donesen mnogo ranije, jer se njime uređuje oblast od izuzetne nacionalne vrednosti.Ovde moram da istaknem da je jedan od najvećih, u stvari najveći problem u ovoj oblasti je nedostatak prostora za čuvanje arhivske građe.Sada, gospodine Arsiću, dozvoliću sebi pravo, malopre sam tražio reč, shvatam da niste imali osnova da mi date reč, kada je bila stručna rasprava o jeziku, jer sam smatrao da kao lingvista mogu pomoći, kao stručnjak, da se neke jezičke zavrzlame

poprima tuđice i pozajmice iz drugih jezika, ali je bio veoma skeptičan i smatrao je da reči stranog porekla treba upotrebljavati samo tamo gde je to neophodno.Recimo, ne znam da li znamo, ruska reč je glagol „izviniti se“. To je tipično posve ruska reč, prihvaćena iz ruskog jezika i odomaćena na našem govornom području. Hvala.

što se tiče arhivske građe, ona treba da dokaže postojanje nekog društva i neke države.Ono što meni smeta, a to sam već govorio, ako napišem neku knjigu, napisaću „sve smo mi sami sebi krivi“ a po ugledu na Dimitrija Ruvarca koji je Hrvatima, kada su oni koristili Srbe protiv Mađara, napisao u časopisu više dela „Evo, šta ste nam krivi“. Tako je nastala i njegova knjiga „Evo, šta ste nam krivi“. Međutim, kasnije, srpski političari koji su se školovali u Beču baš nisu slušali Dimitrija Ruvarca i naše zablude smo skupo platili. Zato mislim da napisati jednu knjigu, ako ne ja, neko ko ume, „sve smo mi sami sebi krivi“ da bi bilo isplativo.Meni odgovara da Arhiv Srbije bude Arhiv Srbije, naša kultura, srpska kultura je nastala posle nekih drugih kultura. Ja neću da se odreknem Sirmijuma, neću da se odreknem ni Caričinog grada, neću da se odreknem ni Lepenskog Vira. Mi živimo tu gde su nekad živeli neki drugi narodi.Mi smo se mnogo odrekli sebe. Ja sam učio osnovnu i srednju školu i ništa nisam učio o, recimo, istoriji prečanskih Srba. Prvo, nikada nisam znao da je postajao knez Strojimir, da je postojala pismenost i državnost pre one koja je bila u udžbenicima istorije. To nisam znao.Nisam nikada čuo za Vršačku bunu. Vršačka buna je bila ustanak Srba u Banatu veća po dimenzijama od Prvog srpskog ustanka. Prvi srpski ustanak je u stvari Vršačka buna. To ovi koji prate prečansku istoriju, koja nije bila zapisana u zvaničnoj istoriji, treba da znaju.Dakle, Teodor Vršački, koji je 1594. godine jurišao sa barjakom Svetog Save na Turke, je uhvaćen od strane Turaka i živ odran. Uhvaćen je u Vršcu i Turci su ga živog odrali. Zbog njega su spaljene mošti Svetog Save, zbog ustanka koji je poveo sveštenik, srpski pravoslavac, Teodor Vršački. On je proglašen za sveca, ali mi ništa nismo učili iz istorije od toga zato što su srpski komunisti, koje je predvodio neprijateljski vojnik koji je državu, koju su napravili njihovi očevi krvlju i glavama, 30% svojih predaka i svojih očeva…Dakle, očeva…Dakle, tu državu su raskomadali srpski komunisti predvođeni neprijateljskim vojnikom iz Prvog svetskog rata. Sami su raskomadali državu stvorenu krvlju svojih predaka i prihvatili da raspodelu bivše Jugoslavije, komunisti, neprijateljski vojnik, uredi i da tako poraženi narodi pobede pobednike. Umesto da smo im naplatili ratnu štetu, mi smo im darivali državu, a oni su nama, da se izrazim malo prosto, darivali šut u stražnjicu. Izbacili su nas prvo iz Ustava, jednog, drugog, trećeg itd, a onda su nas izbacili iz vlastitih kuća, pa su Srbi bili agresori u svojim kućama gde su živeli 600 godina. Lepo proglasiš državu koju ti je tamo Tito dao i kažeš – od danas konstitutivni narod Srbe, jeste da žive ovde 500-600 godina, ali od danas će biti agresori i proglasiš ih agresorima. Zato mislim da smo sve mi sami sebi krivi.Šta znamo o bici kod Slankamena posle povlačenja austrijske vojske? Čarnojević 1690. godine dolazi u Beograd i Srbi napuštaju, Beograd pada, čini mi se tu negde 1690. Bitka kod Slankamena je velika pobeda hrišćana i među njima svaki treći je bio Srbin. Od 30.000 vojnika 10.000 su bili Srbi. Veliki poraz turske vojske i početak kraja Osmanlija na Balkanu.Šta znamo o bici kod Sente? Šta znamo o tome? Da li znamo da postoji platno od 30 kvadratnih metara koje koje je 100 godina posle te bitke naslikao slikar? To je takođe bio veliki poraz Turaka jer su izgubili 30.000 ljudi.Šta mi znamo o prečanskoj istoriji? Ne znamo ništa.Šta znamo o karakuši? Znate li šta znači karakuša?

Zašto se zove karakuša – crna šuma? Zato što su Turci od Srba tu masovno stradali i oni su je nazvali karakuša, jer su se bojali Srba i za njih je to bilo crno da crnje ne može biti,

u Debrecinu imao prestonicu? Da li znamo da mu se sin zvao Vladislav? Da li smo to učili u istoriji? Nismo.Komunistička istorija je htela da svede Srbiju, srpsku kulturu, srpsku istoriju na užu Srbiju koju su zvali „užas“. I nemojte mi reći da su samo Hrvati bili komunisti i Slovenci.Najveći broj partizana i komunista su bili Srbi, etnički Srbi. Da li su bili u duši Srbi, ja verujem da su bili anti-Srbi, jer su dozvolili da neprijateljski vojnik, državu u kojoj je stradalo, prethodno državu za koju je stradalo 30% Srba za taj ratni cilj iz Niša, da je raskomadaju komunisti i na koži srpskog naroda u Jasenovcu i tako dalje, da je ponovo raskomadaju. I umesto da im naplatimo ratnu štetu, umesto da budu poraženi, oni bivaju veći pobednici od pobednika. Darivali su nas šutom u stražnjicu, izbacili iz Ustava, izbacili iz svojih kuća, i danas genocidni narod, navodni, Srbi, koji su etnički kao čistili druge, obrnuto je.Oni su najsurovije, Srbi su etnički počišćeni. Preko milion Srba iz bivše SFRJ su proterani sa svojih ognjišta. Zašto? Zato što je interes komunista koji su nasledili interes Beča, Nemačke i tako dalje i Osmanske imperije, da nema neke veće Srbije na Balkanu. Tu je njihov interes bio i komunisti su ga samo preneli. Oni su razbili tu državu, Jugoslaviju, koju su Srbi stvorili i od Srba napravili agresore i zločince, zato što su bili armatura bivše Jugoslavije i čuvali je.Zato ja kažem, ako budem pisao knjigu, napisaću - za sve smo mi sami krivi. Hvala.

evo sad iz izlaganja cenjenog kolege Marijana Rističevića mi vidimo šta je u našoj podsvesti. On čovek kaže – srpski komunisti, Srbi komunisti. Znači, kada treba nešto ružno da bude o nama onda mi možemo da budemo na prvom mestu i da to bude pogubno i ružno za nas.Ministar i još neke kolege ovde su rekli da se promeni Ustav, pa kada se promeni Ustav promenićemo i to. Ljudi, u Ustavu ima malo pojmova koje treba promeniti. Imamo mnogo toga što sada možemo da promenimo i da bude srpsko, dominantno. Hvala lepo.

član 23. amandman je podneo narodni poslanik Nemanja Šarović.Da li neko želi reč? (Ne.)Na član 26. amandman je podneo narodni poslanik Milorad Mirčić.Da li neko želi reč? (Ne.)Na član 28. amandman je podneo narodni poslanik Tomislav Ljubenović.Da li neko želi reč? (Ne.)Na član 28. amandman je podneo narodni poslanik Miljan Damjanović.Da li neko želi reč? (Ne.)Na član 30. amandman je podne narodni poslanik Marijan Rističević.Da li neko želi reč? (Ne.)Na član 31. amandman je podneo narodni poslanik Nikola Savić.Izvolite kolega Saviću. Dame i gospodo narodni poslanici, gospodine ministre ovaj član 31. govori o mikrofilmovanju i digitalizaciji arhivske građe. U tom članu se kaže da taj posao treba da obavljaju isključivo arhivi. Mojim amandmanom sam tražio da taj posao mogu obavljati i druge institucije i druge ustanove ukoliko za tako nešto imaju tehničke tehničke i druge mogućnosti, ali pod nadzorom ljudi iz arhiva kako bi se sprečile neke eventualne zloupotrebe.Zbog čega sam ta tražio? Iz razloga što digitalizacija arhivske građe nije baš tako jednostavan posao. Ima mnogo toga. Mora da se obrati posebno pažnja. Obimna je arhivska građa, a imamo i dobar deo arhivske građe koja je u takvom stanju da je samo pitanje dana kada će ona iz tih tehničkih razloga, odnosno zbog istrošenosti biti neupotrebljiva. Zato smatram da bi trebalo razmotriti ovaj amandman da se otvori mogućnost da se ubrza digitalizacija i mikrofilmovanje arhivske građe, a jedan od načina da se to uradi je i ovaj kako sam tražio i ja u svom amandmanu.

Otprilike smo negde pred kraj bar što se mene tiče. Ovo je poslednji amandman koji sam ja podnela pa ću možda malo šire, opet da se vratim, a možda i da ponovim neke stvari, ali pre svega da podsetim na program SRS kada je u pitanju kultura, s obzirom da govorimo i o Zakonu o kulturi i o arhivskoj građi. Danas sam citirala jedan deo našeg programa, ali je sada izuzetno važno ovo što ću da pročitam, ovaj jedan pasus iz naše tačke 94. koji kaže potrebno je urediti zakonske, finansijske i političke uslove za zaštitu i korišćenje kulturnih dobara, kao i izvršiti kompletnu reviziju kriterijuma po kojima su pojedina kulturna dobra i aktivnosti do sada vrednovani.Ovo

potrebno je definisati listu prioriteta i utvrditi uslove po kojima bi se ulagala finansijska sredstva, a da ti prioriteti moraju ispuniti dva osnovna zahteva kvalitativno estetski kriterijum vrednovanja i opšti nacionalni interes za investiranje u datoj oblasti kulture.Vi ćete ovaj zakon i ove zakone doneti, izglasati, a onda, ministre, u primeni zakona treba upravo da se ponašate u skladu sa ovim što sam pročitala kada se budu opredeljivala finansijska sredstva da se moraju utvrditi prioriteti, da nam se više ne dešavaju greške kakve su se u prošlosti dešavale, da se državne pare daju za antidržavno delovanje. To jednostavno više nikada ne sme u zemlji Srbiji da se desi, a priznaćemo svi da se dešavalo i govorili smo o tome i ovih prethodnih dana kada smo uopšte govorili o ovim predlozima zakona.Dakle, kultura i ono što reguliše ovaj zakon i arhivska građa, koliko god možda, na prvi pogled možda ne izgleda da je to toliko važno, nekako ljudi više vole da slušaju i da pričaju o o nečemu ovako opipljivijem, ali za opstanak jednog naroda su ovo i te kako važne teme, a pošto smo između ostalog danas govorili i pominjali i Javni servis, evo samo da znate, a možda i znate da već više od sat vremena na Javnom servisu nema prenosa ovog našeg rada.Mi, drage kolege, nismo nikakva tajna organizacija i nije suština da se u javnosti zna samo ono što se izglasa, već upravo da se čuje o čemu mi to i na koji način ovde razgovaramo. Ko je to ko će od ljudi koji se ne bave politikom i koji ne primenjuju u konkretnom slučaju zakon, ko će od tih ljudi ući na "Službeni glasnik" da vidi kako glasi tekst nekog zakona koji se ovde usvoji.Mi kada govorimo o tome ne insistiramo zato što je nama bitno da se neko od nas vidi na tom Drugom programu RTS, već zato što mislimo da je izuzetno važno da ta tekovina demokratije mora ponovo ozbiljno da živi i da se ne sme desiti da se sednice Skupštine ne prenose, odnosno da se prekidaju prenosi, šta god da je na dnevnom redu, a ponavljam, pogotovo kada je u pitanju nešto ovako važno kao što su ove dve teme, a izuzetno su važne.Takođe, na kraju bih podsetila ono što sam, valjda juče ili možda danas rekla, da poslanici SRS u Narodnoj skupštini pokušavaju, i sigurni smo prilično i uspevamo da dajemo maksimalan doprinos u radu Narodne skupštine, pomažemo i ministrima i kolegama iz vladajuće koalicije. Kad kažem pomažemo, mislim na aktivno učestvovanje u radu, iznosimo argumente, iznosimo primere, koristimo uporednu praksu, na svaki mogući način pokušavamo da skrenemo pažnju šta je po mišljenju srpskih radikala ispravno ili šta nije, i šta je u skladu sa programom SRS, svakako uvereni da je upravo naš program najbolje rešenje za sve probleme koji u narodu danas u Srbiji postoje.Mi smo, podsećam, podneli zahtev i danas je gospođa predsednik Narodne skupštine Maja Gojković rekla da su potpisi više od 100.000 ljudi, koji su nama potpisali zahtev da tražimo da se na dnevni red stavi nov Predlog zakona o izvršiteljima, koji bi trebalo izvršiteljski posao da vrati apsolutno u nadležnost sudova. Evo, četiri meseca se proveravaju ti potpisi, možda se i provere do kraja ovog mandata, mada baš nisam nešto sigurna.Mi smo takođe tražili od ministra Šarčevića, obećao je, ali to nije ispunio, da se u Srbiji pod hitno formira institut koji će se baviti presudama Haškog tribunala i to je i te kako a bitno je i zbog ovog zakona o kojem između ostalog danas govorimo. Mi verujemo da je sve ovo na čemu mi insistiramo i što tražimo, opšti nacionalni interes i državni interes.Sa vama ministre Vukosavljeviću smo se dogovorili da ćete izdati sabrana dela Handkea i da će to biti na ćirilici i to je svakako dobro, kao što je dobro što je vaše Ministarstvo sufinansiralo knjige Momira Krsmanovića „Teče krvava Drina“. Takođe, od Vlade Republike Srbije smo više puta tražili da slično kao kada je u pitanju Handke da pokažemo i prijateljski odnos prema Ruskoj Federaciji, jer ona nama jeste prijatelj, da se Ruskom humanitarnom centru utvrdi diplomatski status najmanje onakav kakav imaju NATO vojnici koji po IPA sporazumu mogu da vršljaju po Srbiji. Na to još uvek nemamo pozitivan odgovor.Drago nam je da je ministar Šarčević takođe prihvatio našu ideju i da će već kako je rekao naredne godine ukinuti prijemne ispite za upis na fakultete, jer naš stav jeste da svakome mora biti omogućeno da se upiše na fakultet i da je redovno studiranje besplatno, a da neko ko želi da studira 100 godina može i toliko da studira, ali naravno o sopstvenom trošku ili trošku nekoga ko je spreman da ga finansira.Ono što takođe već mesecima tražimo do Vlade Republike Srbije, odgovora nema, barem ne pozitivnog, zapravo ima odgovora, negativnog, kažu to je nemoguće, a to je da najniža plata i najniža penzija u Srbiji moraju biti u ovom momentu u visini od 37.000 dinara, jer je to iznos najniže potrošačke korpe.Možda vam se čini da sada sve ovo što sam nabrojala možda i nema najdirektnije veze sa ovim ovim predlozima zakona, ali svakako ima sa radom Narodne skupštine, ima sa radom naše poslaničke grupe i mi smo zaista izuzetno ponosni što dajemo maksimalan doprinos i što građanima Srbije pokušavamo da kažemo na koji način bismo mi uredili određene segmente života i društva. A kada su u pitanju i ova dva konkretna zakona, nažalost, naši amandmani nisu prihvaćeni, nisu ni naše sugestije, koliko god se u toku rasprave činilo da smo u mnogim stvarima se složili i ministar sa nama i sa kolegama, mi i kolege vlasti. Ipak, vi ste vladajuća većina, radite tačno onako kako vam određena direktiva EU propiše i mi zato svaki čas imamo izmene i dopune zakona.Pri zakona.Pri kraju smo ovog poslaničkog mandata i verovatno o ova dva zakona nećemo raspravljati do kraja ovog mandata, mada nikad se ne zna, možda ćete vrlo brzo shvatiti da ste napravili nekoliko ozbiljnih grešaka zbog kojih ne možemo glasati za ove predloge zakona. Hvala.